Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 13. töönädala kolmapäevast istungit. Nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Härra Juske, palun! Head kolleegid, auväärt Riigikogu! Rahastamiskriis Eesti hariduses süveneb iga päevaga. Tulevad üha uued tulekolded. Me oleme rääkinud siin õpetajate palkadest, mis jäävad selgelt maha üha kiiremini kasvavast Eesti keskmisest palgast. Oleme rääkinud sellest, et puuduvad halduslepingud meie ülikoolide ja Eesti riigi vahel. Nüüd on alarahastus tabanud väga tõsiselt ka Eesti kutseharidust. Meie kutseõppeasutused ei saa enam hakkama üha suuremate majanduskuludega. Samal ajal tuleb ka nendes koolides tõsta õpetajate palkasid. Ministeerium aga ütleb, et koolijuhid, leidke oma sisemistest reservidest raha õpetajate palga tõusuks. Aga seda raha lihtsalt ei ole. Majanduskulud on võtnud kogu vaba raha.Lähtuvalt sellest väga tõsisest ja süvenevast kriisist on viis sotsiaaldemokraati esitanud arupärimise meie haridus- ja teadusministrile. Me tahame teada, kuidas see kriis on saanud tekkida. Miks riik ei ole tulnud appi meie kutseõppeasutustele? Kuidas sellest kriisist välja tulla? Kuidas meie õpetajad, meie head õpetajad saaksid neile lubatud väärika töötasu? Arupärimine on antud üle elektrooniliselt. Aitäh! Head Head kolleegid, kui ma tohin paluda, siis need, kellel on sõnasoove või kes soovivad midagi üle anda, siis seda saab teha siit kõnetoolist. Igasugused muud jutuajamised istungi rakendamisel võiksid jääda siit ruumist väljapoole. Mul on isegi siin juhatajana väga raske kuulda, mida

Austatud aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Annan üle välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu on välja töötatud selleks, et vältida Eesti kujunemist odava tööjõu sissevoolu maaks, kuna see pärsib tehnoloogilist arengut ja surub alla Eesti töötajate palgataset.

samuti välistamine, et ülikoolid muutuksid niinimetatud migratsioonipumbaks ehk hüppelauaks, mille kaudu kolmandate riikide kodanikud saavad võimaluse tulla Euroopa Liitu.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 Põhiseaduse täitmist ohustab suuremastaabiline immigratsioon, mille mõistlik reguleerimine ongi eelnõu peamine eesmärk. Rohkem kõnesoove ei näe. Ühe eelnõu ja ühe arupärimise edasine saatus otsustatakse juhatuses vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nii. Mõned teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis koolitoidu toetusrühma asutamiskoosolek.

istung. Teine teade ongi sellega seotud. Tuletan teile kõigile meelde, et 30 minutit peale täiskogu istungi lõppu algab meil siin täna täiendav istung. Ja nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun!

registreerus 77 Riigikogu liiget.Nüüd on mul teile edasi anda ka üks päevakorra täpsustamise teade. Nimelt on minister Tanel Kiik haigestunud ja sellest tulenevalt lükkub pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" ettekanne tervise‑ ja tööministri peetavana edasi järgmisesse töönädalasse. Nii et täna me seda kahjuks arutada ei saa. saa. Teine päevakorra täpsustus tuleneb eilsest päevast. Nimelt meil jäi eile eelnõu 553 esimene lugemine pooleli juhtivkomisjoni esindaja ettekande juures ja seetõttu on kõnetooli tagasi oodatud Jürgen Ligi. Palun!

Aitäh, austatud aseesimees! Austatud kolleegid! Seda eelnõu arutas rahanduskomisjon ja otsustas, et esimese lugemise võib lõpetada küll. Muudatusettepanekute tähtajaks

Ettekandja rõhutas korduvalt ka komisjonis, et riik ongi selleks, et oma kodanikke abistada. Noh, vähemalt rahanduslikus mõttes on riik siiski

et toimub selline ühesuunaline rahavoog riigilt kodanikule ja me ei pea vaatama, kes ja kuidas ja kui palju saab.

makse. Aga ta kogub muidugi tunduvalt vähem, kui ta on viimasel ajal kulutanud. Ja sellepärast ei ole mitte kolmandajärguline küsimus, kui palju see eelnõu maksab. Autorite arvates maksab see 75 miljonit, mul ei ole täpsemaid arvutusi,

laenukoormuse kasvus konkreetset erakonda. Tuleb jällegi rahanduskomisjoni poolt täpsustada, et laenukoormuse kasvul on kindlasti hoopis teised põhjused kui selle erakonna süü. Esiteks see, et autorite endi erakond Isamaa lasi eelarve alates 2017. aastast struktuursesse miinusesse,

Reservide põletamise järel tuli meil teatavasti COVID-i kriis ja tulid ka hinna- ja julgeolekukriis ja seetõttu tekkinud laenukoormust ei saa mitte kuidagi ühegi erakonna süüks panna.

sellise erakonna esindaja rääkida kogu aeg riigist kui vaenlasest, kes võtab kodaniku taskust, ja kodanikust kui põlisest väetist, kes kogu aeg abi vajab. See on hästi küüniline vaade. Nii ei ole.Mis

Aga häda on ka selle raha jaotusega. Kui me peaksime subsideerima või kui me peaksime toetama energia tarbimist, siis maksu kaudu toetamine, maksuvähenduse kaudu toetamine saab osaks nendele, kelle tarbimine ja üldreeglina ka sissetulekud on suuremad.

Mis veel? Komisjonis käis vaidlus selle üle, kui palju see aitab. Käibemaks ei ole asi, mis kuhjuks tootmissisendina, sellepärast ei puutunud asjasse need võrdlused Soome hindade kohta, mida autor armastas tuua ja millest on ka protokollis pikk lõik. Küll aga Küll aga on üks fundamentaalne majanduspõhimõte, on see, et kui hinnatõus on tingitud defitsiidist – ja defitsiidist ta tingitud on, energiahinnad tulenevad kõige otsesemalt tarne- ja tootmisraskustest ja sanktsioonidest

lihtsalt kaob ära. Endine trend jätkub. See ei jää püsivaks hinnavähenduseks. Aga rahvas ka rahul ei ole. 10% hinnaalandust oludes, kus kohati on hinnad tõusnud kordades, ei ole tegelikult küünlaid väärt.See

ja majandusteadusele ja ütleb, et nõudlust ei tohi stimuleerida isegi nii väikses, tühises summas, vaid tuleb investeerida. Tuleb aidata nõrgemaid, kõiki korraga aidates me ainult suurendame inflatsiooni.

juhataja! Kas ettekandja, kes on komisjonipoolne ettekandja, peaks rääkima sellest, mis komisjonis toimus? Praegusel hetkel jäi mulje, et komisjon ei toeta seda eelnõu. Aga vastupidi, komisjoni otsus oli selle eelnõu esimene lugemine lõpetada. Jah, Reformierakonna liikmed ei toetanud eelnõu ja ettekandja on sellest erakonnast, aga ettekandja oleks pidanud rääkima komisjonis toimunust ja sellest, et komisjon toetas selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist, mitte ei kritiseerinud, nii nagu ettekandja rääkis. Kas ma olen õigesti aru saanud, et komisjonipoolne ettekandja peab tutvustama seda, mis komisjonis toimus? Aitäh,

Küll on meie praktikas olnud igasuguseid näiteid. Ma väga loodan, et ka sina ise ja kõik teised, kes me siin saalis oleme, kes me komisjonipoolset ettekannet teeme, lähtuksime sellest põhimõttest. Ka võiksime lähtuda põhimõttest, et me ei loe protokolli ette, vaid me anname edasi selle sisu ja heas mõttes kvintessentsi komisjonis toimunust. Mõned komisjoni istungid on kindlasti väga pikad ja ei ole väga praktiline kogu protokolli maha lugeda. Nii et komisjoni esindaja ülesanne tõepoolest on edasi anda komisjoni arutelu käiku,

Siis on minul raske teid aidata, aga ma soovitan, et kui nüüd Ligi lõpetab, siis on teil võimalik minna tema juurde ja küsida ta käest personaalselt. Aga lähme siis küsimuste juurde. Heiki Hepner saab oma teise küsimuse. Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Sa oled kogu aeg valjuhäälselt, isegi siis, kui sulle sõna ei ole antud, kritiseerinud ettekandjaid, kui nad ei ole rääkinud sellest, mis komisjonis on toimunud. Ütle mulle palun, miks sa ei käi oma sõnade järgi. Praegu sa ju selgelt väljendasid oma isiklikku arvamust, mitte seda, mis komisjonis tegelikult arutelul oli. Ja nüüd sa muuseas saad vastata Priit Sibula küsimusele, kust kust kohast need dokumendid siis on leitavad ja kas need on ka komisjoni protokollide juurde pandud. Aitäh! Ma olen ülimalt korrektne ja ütlen teile, et komisjon ei arutanud seda, miks ma ei rääkinud seda, mida komisjonis räägiti.

ma olen väga nõus istungi juhatajaga, et siin ei tohi ette lugeda protokolle, vaid [tuleb kajastada] põhimõttelisi vaidlusi. Ma nimetasin, et see vaade ei väljendunud küll lõpphääletusel selle eelnõu saatuse üle, et esimene lugemine

Aivar Kokk rääkis eile väga pikalt asju, mis ei puutu eelnõusse, mis ei ole kuidagi seotud tema erakonna programmiliste seisukohtadega, aga ta muudkui rääkis ja seejuures ta muudkui valetas. Mina esitan neid [seisukohti], mida ma olen esitanud ka isiklikult, ja mitte ainult mina, vaid ka minu mõttekaaslased komisjonis. Ma ei mõtle mitte midagi välja, kaasa arvatud seda, mis puudutab laenukoormust, kuidas see tekkis.

Nii et tulge kohale, veenduge. Debatt komisjonis on oluline, aga absoluutselt ei ole oluline selline ettekanne komisjoni nimel, et vaat see inimene ütles seda, too vastas toda ja need inimesed olid kohal. See ei ole poliitiline väitlus ega argumentatsioon. Aivar Aivar Sõerd, palun! Aitäh! Mina olin komisjonis kohal ja ma täielikult nõustun komisjonipoolse ettekandja ülevaatega. See on väga täpne.

Mina ütlen, et ebakompetentne vastus. Teiste riikide praktika ei kinnita seda, et maksulangetuse võrra hind automaatselt väheneb. See on ebakompetentne. Ma küsin, kui tõsiseltvõetav sellise ulatusliku maksueelnõu arutelu meil komisjonis ja siin saalis on olnud. Kas see on olnud üldse tõsiseltvõetav arutelu?

vähe see peegeldas eelnõu sisu, kui vähe ta tegelikult esindas isegi oma erakonna traditsioonilisi seisukohti. Ja nüüd ette heita mulle, et ma kuidagi kaldun kõrvale sellest, sellest, mis toimus komisjonis – see on ebaaus, sest komisjonis oli seesama jutt, needsamad argumendid. Need on oluline välja tuua ka suures saalis. Nii et elementaarne ausus ja elementaarne austus oleks olnud eeldused, et ma nii teravalt ei reflekteeriks seda

aga nagu ma juba mainisin ja mida on rahanduskomisjonis alati räägitud, reaalsuses see kipub olema ajutine. Hea küll, energiahinnad ei ole nii lokaalsed, võib öelda, et see on globaalsem asi.

Need asjad ei tööta sellisel moel, et võtame maksu maha, ja siis on korras. Hinnatõus ise on juba kordades suurem ja hinnatõusu põhjusi see ainult suurendab. Inflatsioon tervikuna [tuleneb] ikkagi nõudluse ja pakkumise vahekorrast. Kui me jätame ajutiselt – see on ajutine mõju – tarbijale rohkem raha kätte, siis me tekitame nõudluse mujal ja kokkuvõttes ka inflatsioonsumma summarumei vähene. Nii et selles mõttes, ma ei tea, siin on nagu sada asja, mida seal räägiti, ja kuula ja kannata muudkui. Sellist väide väite vastu debatti meil kahjuks ei tekkinud, nagu ei olnud ka eile seda. Ise küsin ja ise vastan, laon silte, räägin, kuidas riik kiusab kodanikke ja kõik kodanikud on vaesed. Seda võiks rääkida mingisugune vasakpartei,

EKRE, sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond toetasid seda eelnõu ja Reformierakond ei toetanud? Ja enamushäältega toetati esimese lugemise lõpetamist? Teie fraktsiooni esimees Mart Võrklaev eile andis pressiteatena välja, et Reformierakond toetab esimese lugemise lõpetamist. Kas on see nii? Aitäh, ei tea sellisest pressiteatest, see on mingi tööõnnetus sel juhul. Me ei hakka seda hääletusele panema, aga komisjonis, nagu ma ütlesin, oli selline hääletustulemus. Ja seda kõigile teada et tehke see koalitsioon siis ära, eks ole. See oli ju suurepärane, mis te siin ajasite. Aga ma arvan, et komisjoni mõte on siiski sisuline debatt. Ja kui rääkida argumentidest, mis kõlasid eelnõu kohta, siis ülekaalukalt

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kindlasti seda toetab, see on olnud ka meie põhimõte kogu aeg. Me teame väga täpselt, mis tänasel päeval toasoe maksab. Ja ma loodan siiralt, et ka

On neid asju, milles ma Jürgeniga nõus ei ole, aga üks asi, mida ta räägib komisjonide ettekandjate kõnede kohta, on täpselt nii. Ma olen ka siin saalis üksjagu olnud. Kui komisjoni ettekandja suudab tuua siia saali komisjoni meelsuse, mitte maha lugeda protokolle, siis see on super. Ma mäletan ühte korda, kui endine kolleeg Kalev Kallo viimast ettekannet siin tegi ja majanduskomisjonist rääkis. Tal sai aeg otsa, 20 minutit, ja ta oli jõudnud siis kolme istungi protokollist esimese maha lugeda.

Austatud eesistuja! Daamid ja härrad! Me kipume ennast tihtilugu võrdlema ja tavaliselt on selle võrdluse põhjus, et Eesti paistaks nagu parem ja ägedam välja. Aga lubage võrrelda nüüd olukorras, kus Eesti näeb ikka väga niru välja. Soome inflatsioon on enneolematu: 5,8%. Majandusinimesed on mures, isegi Soome ajakirjandus on mures ja Soome valitsus on väga suures mures. Eestis ei muretse mitte keegi mitte millegi pärast. Ja me saime üleeile siinsamas reibast pioneeri meenutava armulise valitseja poliitilist avaldust kuulates aimu, et Eestis on kõik asjad väga hästi. Eestis on hästi see, et Eesti teeb kogu aeg rekordeid. Kord on see koroonatõbiste maailmarekord ja nüüd on siis inflatsioonirekord Euroopa Liidus. Head Riigikogu liikmed! Kas 19%‑line inflatsioon on tingitud juhusest või on see tingitud juhmusest ja kus oli Eesti Pank sellel ajal? Ma ei tea, kuidas teie, mina olen viimastel nädalatel mitmel korral näinud poes, kuidas inimesed võtavad ühe ja teise asja, loevad hinnasilti ja panevad tagasi, võtavad väikese pakendi. Kui te vaatate toidukorvi, siis mis on toidukorvist alles jäänud? Sinna on põhiliselt alles jäänud esmatarbekaubad: seal on mingi odav vorst, seal on piim [ja muu] minimaalne, millest üks pere peab suutma ära elada.

Meil kõigil on rahakoti vahel kaks Eesti kütusefirma kaarti. Millal me viimati, head kolleegid, vaatasime, mis on selle liitri hind, mida me täiesti süüdimatult oma Volvo maasturi suurde paaki laseme? Kas keegi üldse on viimati vaadanud, mis on lõppsumma? Aga maainimesed vaatavad ja ägavad, sellepärast et maainimestel on tihtipeale autoga sõitmine muutunud liigseks luksuseks. Nende tööl käimisel on kadunud igasugune mõte, odavam on istuda kodus. Ma küsisin siin saalis peaministri käest aasta alguses, kui kütusehinnad ja energiakandjate hinnad järjest tõusid ja tõusid ja terendas sõda Ukrainas, kas valitsusel on mingigi plaan, mis juhtub siis, kui need hinnad tõusevad veelgi. Ja toona ütles Kaja Kallas, et valitsusel mingit plaani ei ole. Ja suure tõenäosusega oli see üks vähestest kordadest, kui Kallas ei valetanud Riigikogu ees. Me näeme, et see valitsus ei ole võimeline oma vigu tunnistama. põhjus, miks me oleme täna sellises kehvas olukorras, peitub tegelikult erakordselt rumalates majandusotsustes ja peitub ka Reformierakonna toiduahela huvide teenimises. Ja olgem ausad, Reformierakond ei erine siin suurt mitte millegi poolest Putini lähikonnast, oligarhidest. Meetodid on samad,modus operandion üpris sarnane, vahe on ainult selles, et oligarhid tegutsevad globaalselt ja suurelt, Eesti ärieliit on mõõdetav nööbikauplemisega. Kas valitsus saab midagi teha? Sõja ja üleilmsete nähtuste vastu vähe, aga kodus annab asjad korda teha küll, enne kui on lootusetult hilja. President Trump ütles hiljuti, et globalismil ei ole tulevikku, tulevik kuulub rahvusriikidele. Ja viimaste aastate kõik märgid osundavad, et Trumpil oli järjekordselt õigus. Väga hea näide sellest on Poola. minutit lisaaega! Palun, kolm minutit lisaaega! Hea näide on Poola, kelle valitsusele ei tee peavalu mitte see, kuidas meeldida ülemustele Brüsselis, vaid peavalu teeb see, kuidas oma inimesed Me peame tegelikult tagasi pöörduma reaalsust arvestava energiapoliitika juurde ja madaldama aktsiise nii palju, kui see on vähegi võimalik. Ja kui valitsusel ideid napib, siis võib alati Poola suursaadikule helistada.Konservatiividel on Isamaa eelnõust veidi ulatuslikum maksulangetuste plaan ja kuuldavasti tuleb maksulangetuste kavasid ka sotsialistide leerist. Aga olgem ausad, tunnistagem, me oleme nendega hiljaks jäänud. Liiga hilja, liiga vähe – me jookseme sabas. Häda on meist praegu palju kiirem. tegelikult tuleb üle vaadata kõikide toiduainete ja esmatarbekaupade hinna poliitika. Sisuliselt me peame üles ehitama uue riigi. Maailm ei ole enam endine. Roheidiootsusega kaasnev häving ähvardab Eestit elatustaseme drastilise languse, majanduskollapsi ja uueexodus'ega. Kõige eelnenu taustal tundub Reformierakonna plaan rahvastik välja vahetada odavate slaavlaste või muidu hulgustega täiesti loogilise abinõuna. Eelmise valitsuse maksupoliitilised otsused aga seevastu näitavad, et ka halbadel päevadel on võimalik teha häid ja kvaliteetseid otsuseid. Ja selleks ei ole vaja eriti muud kui kasutada oma aju, mitte orjameelselt oodata, millal peremees vilistab. Konservatiivid mõistagi toetavad kõiki eelnõusid, mis inimeste elu kergemaks teevad, ja toetame ka täna. Aitäh!

Muidugi on inflatsioon suur probleem on. On probleem majandusele, on probleem inimeste toimetulekule. Aga inflatsioonil on väga palju erinevaid hooandjaid ja nendega võitlemise [vahendid] ei ole meil alati käeulatuses. Kõigepealt keskpankade rahapoliitika, varaostud, negatiivsed intressimäärad, siis tõrked globaalsetes tarneahelates, materjali puudus. Aga jah, energia hinnad on olnud inflatsiooni hooandjaks. Ent nendel on ka tagamaad: sõda, pakkumise-nõudluse olukorra muutus.

eelmisel aastal palju kiirem kui mujal euroalal. Teiseks, meie palgakulud on kasvanud kiiremini. Ja kolmandaks, sellist asja, et pensionisäästud tarbimisse viiakse, ei ole teistes riikides olnud. Pensionisamba raha laialitassimine oli Eesti fenomen ja see tekitas nõudlust ja inflatsioonisurvet. Aga see selleks. Eelnõu kohta ütlen muidugi seda, et nii nagu komisjonipoolne ettekandja rääkis, arutelu komisjonis oli

Ei ole nii! Teiste riikide kogemus näitab, et maksulangetus ei kandu üks ühele ja automaatselt üle hindadesse. Hind on nõudmise ja pakkumise [tulemus]. Ja teiste riikide praktika näitab, et kui on maksulangetus, siis see mõju jääb palju väiksemaks sellest langetusest ja võib jääda lühiajaliseks.

elektri ja gaasi käibemaksu, aga hindades see maksulangetuse võrra ei kajastu. Või võtame siin mitte küll kütuse valdkonnast, aga Läti näite. Läti langetas põllumajandussaaduste käibemaksu, aga

ei ole need asjad nii lihtsad. Maksulangetuse mõju ei ole teiste riikide kogemuse kohaselt efektiivne, see tekitab päris suurt kulu

Eesti eelarve miinuses. Ja samal ajal olid väga paljudel riikidel euroalal, näiteks Saksamaal, ka Leedus ja isegi Kreekas eelarved nendel aastatel ülejäägis. Nii et me läksime sellesse kriisi ja meil on isegi mitu kriisi korraga, ilma ette valmistamata, kui eelarve võimalusi silmas pidada. Eelarve oli nii struktuurses kui ka nominaalses miinuses aastatel 2016–2018.

2016–2018 ei olnud meil mingit kriisi, aga eelarve oli miinuses ja reservid vähenesid. Kokkuvõtlikult: see meede või need meetmed, mida eelnõuga välja pakutakse, on ebaefektiivsed,

Palun kaheksa minutit. ei olnud see, mida rääkis komisjoni ettekandja. Ja sellepärast me tegimegi selle märkuse. Kui komisjonis [kõik] peale kahe komisjoni liikme toetavad eelnõu, siis ei saa olla, et terve komisjoni ettekanne on selline, et see on väga halb. Ja teine pool. Kui Reformierakonna esindaja tuleb siia esindama fraktsiooni, siis ma loen igaks juhuks ette, et ei tekiks arusaamatust, et Postimehes kirjutab Reformi fraktsiooni esimees Mart Võrklaev nii: "Energiahindade kallinemine on tõesti suur probleem nii inimestele kui ka ettevõtetele, aga peame jälgima ka eelarvelisi võimalusi ning naaberriikide käitumist. Seetõttu toetab fraktsioon esimese lugemise lõpetamist."

tarbimise ja tootmise tulemusena, aga kui küsitakse, mis vahe on 20%-l ja 9%-l, siis on tõesti nii, et kui 10 eurole panete [juurde] 20%, siis see on 12 eurot. Kui panete 9%, siis on 10,9 eurot. Ei ole vaja arutada seda, et Soomes, kui toiduainete käibemaksu langetati, siis tõesti kolme kuu pärast olid hinnad täpselt samasugused kui enne. Aga kui me räägime energiahindadest, siis enamuse elektrienergiat toodab Eesti riigi ja Eesti elanike ühisfirma Enefit ja teistpidi, riigi [osast] 100% omanik on Eesti Energia. Ja kui me räägime gaasist, siis eraettevõtjad küll müüvad gaasi, aga kogu torustiku ja energiajulgeoleku eest vastutab Elering. Kui me nüüd räägime hinnast, siis on hästi lihtne öelda, et elektri hinda mõjutas sõda. Sõbrakesed, sõjast ei olnud veel haisugi, kui me detsembrikuu arved kätte saime, nii gaasi kui elektri omad. Ja kui me räägime elektrist ja elektri hinna tõusust, siis süüdi on ainult üks

peaminister siin vahel räägib, aga see on Eleringi käes, mida ei panda käima. Ainult siis, kui on kriisiolukord, pannakse see käima ja siis me räägime gaasi hinnast. Tehke endale selgeks, kust ja kuidas tuleb elekter! Elektri hinna kallinemisel on ainult üks põhjus: Elering ehitas Läti ja Eesti vahele ühe kaabli. Selle asemel me oleks saanud Soomest odavat hinda ja poleks võimalik seda edasi müüa. Siis oleks meil olnud ka kolm korda odavam elekter ehk sama mis Soomes. Miks keegi ei räägi seda, et 360 miljonit eurot eelmine aasta võeti Eesti elektritarbijate taskust raha ülekoormustasudena?

Märtsikuus oli see number 5 miljonit. Siis räägitakse, et ärme oma inimeste eest hoolitseme. Lausa piinlik kuulata! Mille jaoks need 101 inimest? Kelle häältega te siin olete? Te olete ikka nagu meie Eestimaa inimeste poolt valitud häältega siin saalis.

kaks täiesti erinevat aega. Käibemaksu laekumine on tunduvalt parem. Miks ei tule keegi siia laua taha rääkima, kuidas on viimase nelja kuu jooksul Eesti valitsus jaganud sadades miljonites eurodes raha, mida ei ole kuskil eelarverea peal. Kuskil lisaeelarves ma seda ei näe.

siis räägitakse, et meil on seoses sõjaga Kaitseväe eelarve, mida [tuleb] toetada. 200 miljoni eest andsime lahingumoona ja relvastust ära ja eelarves ma näen 15 miljonit, millest 7 miljonit on elamistingimuste parandamiseks. See 75 miljonit on pandud siia käibemaksu, et näidata, kui palju teoreetiliselt see rahavoog väheneb. Aga eelarves, tegelikult ka siis, kui käibemaks 20%-lt 9%-le lasta, tuleb eelarvesse raha rohkem, kui oli selle aasta eelarvesse planeeritud. Kui mitu nahka me oma inimestelt ära võtame? Jumal tänatud, et teine pensionisammas vabatahtlikuks muudeti. Inimesed suutsid eelmise talve üle elada. Mina, rumal inimene, olen teises pensionisambas täna ka. Selle nelja kuuga olen kaotanud sealt 8%. Oleks võtnud

Euroopa kõrgeim majanduskasv Eestis: 8,6%. Lätil ja Leedul oli see 4% juures ja Soomel 3% juures. Tähendab, eelmine valitsus julges teha kahe nädalaga kiireid otsuseid.

milles ei ole praktiliselt Eesti inimeste toetuseks rohkem kui kaks rida. Üks mõistlik ja teine häbiväärne 50 eurot. Võib-olla tõesti 50 euroga ostetakse endale hääli, aga ma ei usu. Aitäh! Keskfraktsiooni nimel Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Esimesel lugemisel saab siin tõesti rääkida ainult oma fraktsiooni esindaja. Ma pikalt ootasin, kas meil on selline esindaja. Ei ole. No siis esindan mina ja fraktsiooni nimel toetan eelnõu. See eelnõu on õilis, eesmärgid on deklareeritud väga ilusad ja me toetame seda. Nüüd paar sõna omaenda nimel. Olukord on tõesti väga raske ja igaüks, kes siin räägib, kuidas inimesed poes seisavad ja loevad münte,

see tähendab, et propagandast ei saa rääkida mitte mingil juhul –, teatas, et jaanuaris ja veebruaris Euroopa pangad kaotasid kokku 250 miljardit eurot. Kogu see likviidne rahamass, mis Euroopas on, Euroopa pangandussüsteemis, moodustab umbes 4 triljonit. See tähendab, et üks kuueteistkümnes osa kahe kuuga läks ära. Kusjuures need olid head kuud, enamasti need möödusid ilma sõjata. Enamasti need möödusid ilma nende uute sanktsioonideta. See tähendab, et paranemist ei ole oodata mitte kuskilt. Mitte kuskilt. Palju räägitakse sellest, et teeme lõpu peale kõrvalriigi majandusele, keeldume neilt ostmast seda ja teist ja kolmandat ja neljandat. Ma näen ainult üht näidet. See on Ungaris härra nimega Orbán, kes ütles, et ta ei tee mitte seda, mida mõtlevad välja Euroopa poliitikud, vaid seda, mida on vaja tema riigi rahvale. Ja selleks, et majandus oleks alles, selleks, et jääksid alles töökohad, et inimestel oleks, mida süüa ja kus elada, kõik need sammud ei korrigeeru mitte kuidagi sellise käitumisega. Ja kui räägitakse naftast, gaasist ja kivisöest, siis kõik arvavad niiviisi, et kui sa keeldud selle isiku käest ostmast, siis teine kohe jooksuga tuleb sulle pakkuma. Tuleb ainult see, kes pakub sulle poolteist kuni kaks või kolm korda [kallimalt], nii nagu on LNG-ga. siis oma majandus peale seda konkurentsivõimelisena! Nii et paranemist ei ole oodata. Kõik see majanduslik rumalus, mis toimub viimastel aastatel – ma olin pikalt vait, vabandage, kui ma veidi emotsioonidega liialdan, aga seda on väga valus vaadata – on märk sellest, et lähiajal ei parane mitte midagi. Ja miks ma siia üldse tulin? Sest ma arvan, et praegu meil on mõtet vaadata kõige rikkama riigi kogemusele. Kõige rikkam riik maailmas, teate ise, on Ühendriigid. Elanikkond seal on, kui mu mälu ei peta, mingi 340 miljonit. Nendest 39 miljonit elab, saades toiduaineid talongidega. talongidega. Maailma kõige rikkamas riigis on see süsteem olemas ja see töötab. Ja kui nemad seda ei pelga, siis kui te tahate aidata neid, kellel praegu on raske, siis on vaja tõsiselt mõelda sellele, et Eesti riik oma võimude näol lepib kokku kohaliku tootjaga – kindlasti ainult kohaliku tootjaga ja kindlustab sellelesamale üksikule pensionärile, et ta saaks piima, mune, leiba, kartulit, mingit liha. Ja et ta saaks selle normaalse hinnaga, et ta saaks hakkama oma pensioniga. Ma arvan, et me tuleme sellele mõttele varem või hiljem, aga parem varem. Parem praegu kui liiga hilja. Aitäh! Teisi soove ei näe. Seega oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 18. mai kell 17.15. Läheme edasi meie teise päevakorrapunktiga, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 kolmas lugemine. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Aga loomulikult enne lõpphääletust on kolmandal lugemisel võimalik fraktsioonidel sõna võtta. Sotsiaaldemokraatide nimel Kalvi Kõva, palun! Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Sotsiaaldemokraadid toetavad seda seadust, aga raske südamega,

Möönan-möönan, võib-olla see latt oli liialt kõrgele seatud, aga igal juhul 42% on eriti tänases seisus,

Sügisel on kütteperiood tulemas. Me teame, mida gaasi ärakukkumine on teinud kütte hinnale. Aga on ka üks teine väga suur muutuvtegur, see on biomassi hind.

Head kolleegid! Kindlasti olen ma samal arvamusel, et see eelnõu on samm õiges suunas. Aga see samm on väga väike. Ja ambitsioonid on veel väiksemad. Me rääkisime ka eelmise eelnõu [arutamisel] energiahindadest. Me teame siin saalis väga hästi, tegelikult elektrihindade allatoomisel on üks faktor tuuleparkide rajamine, eelkõige meretuuleparkide rajamine. Ma olen eelkõnelejaga nõus, et meil on mõned üksikud – tahan rõhutada seda, et neid on üksikuid – ametnikud, kes teevad kõik selleks, et mitte midagi ei toimuks, sest siis on neil palju lihtsam. Aga õnneks on neid üksikuid.

või siis biogaas. Aga takistajaid on tunduvalt rohkem. Me pidevalt arutame,

ei ole suudetud otsust teha. Otsus on ainult see, et ostame Eesti tarbijatele [tänasest] turuhinnast 1,7 korda kallimalt 1 teravati gaasi. Jaanus Marrandi kirjutab, ma täna lugesin, et põllumehed on valmis biogaasi tootma 1 teravati. See on täpselt see kogus, mida meil kodutarbijad vajavad. Ja 4 teravatti läheb meil ettevõtlusesse. Mis on takistanud, et viimased kümme aastat ei ole tuuleparke rajatud? Tegelikult üksainuke ametnik, kes ühel hetkel sai korraliku positsiooni,

kas Tootsi tuulepark nii või Tootsi tuulepark naa. Mina olin majanduskomisjoni esimees sel ajal, kui viimast korda pikendati päikesepaneelidega kuni 50‑kilovatiste päikeseparkide rajamist.

Ja kui täna uskuda Saksa tuuleparkide rajajaid, siis 270 meetri kõrgusel tuulegeneraatorid

eelmise koalitsiooni ajal lepiti kokku, et need radarid ostetakse, ja tänane valitsus on seda toetanud. Tuuleparkide arendamine läheb lahti.Aga

nii antakse vabad käed. Vabad käed on põhjustanud selle, et me näeme, mis on tegelikult viimased poolteist kuud toimunud LNG-ga. Keegi räägib, et Soome ehitatakse. Jääklassi laevu hakatakse ostma. Ei tea, kas tõesti Soome maksumaksja seda laseb. Eesti maksumaksja pigistab silmad kinni ja võib-olla tahab sihukese rumala otsuse teha, aga vaevalt küll.

kui öeldi, et las Soome suurem tarbija teeb omale LNG-terminali. Ja las Leedu teeb, küll Leedu annab ka meile. Leedu Leedu terminali võimsus on pea 2,5 korda väiksem kui Leedu, Läti, Eesti ja Soome vajadus. No ei ole võimalik suuremat maakera väiksema maakera sisse panna. No ei ole võimalik!

ostame Lätist. Kas sellepärast ongi 1,7-kordne hind pandud lisaeelarvesse, et üle maksta Poola või Leedu käest gaasi ostmine? Jumal küll, kuhu me oleme jõudnud! See on see otsustamatus. Kaks kuud ei ole suudetud otsustada. Nii nagu lisaeelarvet arutati kaks kuud, siis toodi see esmaspäeval siia saali

lõpetame selle pidurdamise, anname eraettevõtjatele võimaluse tuuleparke rajada ja päikeseparke rajada. Ja muidugi sinna, kus on ka tarbijaid, mitte kasuliku põllumaa peale.

Ettekujutus, et selle eelnõuga tehakse kogu energeetikasüsteem valmis, määratakse kõik õiged eesmärgid ja avatakse kõik vajalikud ühendused, ilmselt kuulub ulmeklassika valdkonda. Seda muidugi ei juhtu ja ma arvan, et te saate sellest ka ise aru. Nii et minu soovitus on seda eelnõu toetada. Isegi kui see on väike samm, on see siiski samm õiges suunas, nagu te ütlesite. Ja kõik koos ühiselt ja ka teie heal toel teeme kindlasti neid väikseid ja pikemaid samme juurde. Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Läheme juhtivkomisjoni ettepaneku juurde, milleks on viia läbi lõpphääletus.

Head kolleegid, oleme jõudnud lõpphääletuse juurde. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Tulemusega poolt 55 ja vastu 18 leidis eelnõu toetust ja on seadusena vastu võetud. Nagu juba mainitud, lükkub meie kolmas päevakorrapunkt edasi järgmisesse nädalasse. Läheme edasi neljanda päevakorrapunktiga, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud

austatud aseesimees! Head kolleegid! Tutvustan teile eelnõu 441 menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Meeldetuletuseks, et eelnõu algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta septembri lõpus. Esimene lugemine lõpetati 8. detsembril ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitas eelnõu kohta kaks muudatusettepanekut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Keskkonnakomisjon vormistas omalt poolt osaliselt nende kahe ettepaneku alusel kolm muudatusettepanekut.Esimese ja teise lugemise vahelisel perioodil on eelnõu käsitletud komisjonis ühel korral, 19. aprillil. tutvustati neid muudatusettepanekuid ja ka Keskkonnaministeeriumi esitatud ettepanekuid eelnõu muutmiseks. Seejärel kujundati seisukohad ja tehti otsused eelnõu edasise menetluse kohta. Nüüd lühidalt sellest keskkonnakomisjoni istungist. Püüan ka arvesse võtta varasemaid märkusi, et tuleks edasi anda meeleolu komisjoni koosolekul. Meeleolu oli töine ja konstruktiivne, ma julgeksin väita. Ja need muudatusettepanekud puudutasid eelkõige metsaandmeid käsitlevaid punkte siin eelnõus. eelnõus. Muudatusettepanekute käsitlemise ajal andis nende esindajana Kalvi Kõva, kes on meil ka komisjoni liige, ülevaate nendest ettepanekutest. Tutvustan teile neid nüüd lühidalt.

et metsaregistrisse kantud andmed, millele ei kohaldata avaliku teabe seadusest tulenevalt juurdepääsupiiranguid, on avalikud.

nii Andmekaitse Inspektsiooni kui ka Justiitsministeeriumi arvamuse ja minu meelest saime lõpuks väga adekvaatse sõnastuse. Teine teema, mida käsitles teine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna muudatusettepanek, puudutas seda, et statistilise metsainventuuri

keskkonnaagentuur on veendunud, et neid kasutatakse teadustöö eesmärgil. Ja neid lube antakse teadus- ja arendusasutustele lepinguga.

Ta tõdes, et metsateatiste sisu pole terviklikult avalik. Marku Lamp kinnitas, et täpselt nii see on, aga raiete peatamise kohta on info olemas. Ja see vist oligi enam-vähem kogu see meie põhiline diskussioon. Ütlen veel nii palju, et tegelikult suures osas – lihtsalt meenutan – on tegemist IT-arenduste ja keskkonnaregistrite reformimise seadusega. Muudatusettepanekud puudutasid tõepoolest ühte konkreetset osa, aga sellest eelnevast menetlusest on muidugi juba esimesel lugemisel olnud pikemalt juttu ka ministri juuresolekul. Vastan hea meelega ka küsimustele. Aga ma pean ütlema ka seda, et tehti otsused võtta eelnõu eelnõu täiskogu päevakorda 4. mail (konsensuslikult), samuti teha ettepanek teine lugemine lõpetada (ka konsensuslik otsus)

tundlikud isikuandmed, aga nüüd metsaandmed oleksid. Meie arvates see päris hästi veel ei ole. Sellest tingituna me komisjonis mõne sõnaga sellel teemal debatti pidasime ja me selle muudatusettepaneku sisulise arvestamisega nagu väga hästi nõus ei ole. Me arvame, et tõesti huvilistel, kes tahaksid näha, sest on mures mingite raiete pärast oma kõrvalkinnistutel või mujal lähikonnas, juurdepääs andmetele ikkagi väheneb. Aga no parem pool muna kui tühi koor. Aitäh!

Tegelikult on ta number nüüd 441, aga sündis ta hoopis numbriga 292. Ja algas see 23. novembril 2020, aga 22. septembril 2021 keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles äkki, et võtan selle tagasi, aitab jamast. Paar lugemist oli olemas. Mu pinginaaber Henn Põlluaas küsis – see oli üks varane hommik juunikuus, 16. juuni 2021, teine lugemine kell 6.26 hommikul ja keskkonnaminister Mölder oli taas pukis

Nii et tegelikult rabelemist ja kõike seda oli selgelt tunda. No olin ka mina asjaosaline. Ma olin esimesel lugemisel komisjoni nimel siin pukis ja pidin olema ka teisel lugemisel. Aga öösel äkki selgus, et ma ei ole usaldusväärne, ja siis toodigi minister Mölder siia pukki. Nii et seda võiks, lugupeetud kolleegid, meeles pidada, mis siin on toimunud. Aga tegelikult on asi väga lihtne. Kunagi olid keskkonnaandmed kladedes, perfokaartidel, kaustikutes

Aga kõik need kotkapesad või mõne käpalise kasvukohad või nitraaditundlikud alad ja nii edasi ja nii edasi – need on siin kenasti sees. Nii et lühidalt: asi on keskkonnaportaali tegemises keskkonnaregistrist ja kordan uuesti, nende perfokaartide ja kladede andmete viimises kaasaegsetele andmekandjatele, et oleks kergem ja lihtsam tegutseda. Aga

Need ei ole mitte need kährikkoerad, kes kunagi toodi meile, vaid on ülekantud tähenduses need, kes siin sõeluvad ja helistavad memmedele

Nii et see oli see taust, mis tegelikult viis selle eelnõu – kordan, mõistliku eelnõu – lappama ja ja on venitanud selle arutelu üsna pika aja peale. Ta on saanud uue numbri ja nüüd me oleme siin jõudnud lõpuks teisele lugemisele. Ja nagu te näete, seekord teisele lugemisele ei olegi, oh imet, keskkonnaministrit toodud. tõenäoliselt ka kolmandale lugemisele ei tooda. Nii et mida siin öelda? Tahtsin lihtsalt meelde tuletada kolleegidele, et

292 –, need metsateemad, need statistilised metsaandmed moodustavad tegelikult ülimalt marginaalse osa kogu sellest eelnõust. Aga nagu näete, vanakuri võib peituda väga väikestes detailides, ja see eelnõu on suurepärane näide, kuidas on võimalik lappama viia ühe tegelikult päris mõistliku asja. Ja me ei ole tänase päevani suutnud Heiki Kranichi keskkonnaregistri seadust ära tappa. Kuigi Heiki oli nõus, juba eelmine kord oleks võinud ära tappa, et viia kaasaegseks, aga nüüd me oleme teisel ringil teel sinnapoole. Nii et tore eelnõu! Hea, et me oleme nii kaugele jõudnud, aga need metsa salastamise asjad moodustavad sellest eelnõust ülimalt marginaalse osa. Ülimalt marginaalse! Aitäh! Heiki Hepner,

Iseenesest on see selles mõttes huvitav, et see peaks lahendama suure hulga IT-tehnilisi probleeme ja andma [kõigele] ka nagu sellise õigusliku aluse. Kui eelmine suvi see asi kuidagi stoppama jäi, vastu võetud ei saadud, siis tundus, et tegelikult on aega küll. Aga nüüd me oleme jõudnud niikaugele, et ehk ühel hetkel saab need vajalikud muudatused seadusse valatud, sisse kirjutatud. Aga mis puudutab metsa poolt, siis iseenesest on mul loomulikult hea meel, et me saame mingi õigusselguse statistilise metsainventuuri osas. On väga kahetsusväärne, et on üritatud õhku visata kahtlusi, et neid andmeid justkui võltsitakse, et need ei ole usaldusväärsed. Seda on lihtsalt piinlik kuulata. Ja teinekord räägivad sellist juttu ka inimesed, kelle akadeemilise kraadina kirjutatakse "doktor". Tõesti arusaamatu, miks seda on tehtud ja miks sellist umbusku meie inimeste sekka on külvatud.

Ilmselt tulemused oleksid mitteusaldusväärsed. Selles mõttes on kindlasti hea, et me oleme jõudmas lahenduseni, mis seda usaldusväärsust lõpuks ehk suurendab.

et tahetakse jälle neid petta. Aga loomulikult, vähemalt mingisuguse õigusselguse see annab ja annab ka ehk meie ametnikele parema parema võimaluse argumenteeritud otsuseid teha. Ja kui jälle

metsast valdavalt selle seaduseelnõu kontekstis räägitakse. See, et erametsaomanike

siin on tõesti täielik dissonants selles Aga tõesti ma loodan, et nüüd on see kuidagi ikkagi leidnud lahenduse ja ma lohutan sotsiaaldemokraate, et see ei ole mitte pool muna, vaid selle kohta võiks isegi ütelda, et see on poolteist muna. Pole nagu häda midagi sellel lahendusel. Tundke rõõmu! Ma arvan, et me oleme ka siin saanud ikkagi ühe sammu edasi astuda. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Esimene, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on arvestanud sisuliselt. Teine muudatusettepanek, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kolmas muudatusettepanek, juhtivkomisjonilt, arvestatud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, juhtivkomisjon on arvestanud sisuliselt. Viies muudatusettepanek on juhtivkomisjonilt ja arvestatud täielikult. Kuues ettepanek on ka juhtivkomisjonilt, arvestatud täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on teine lugemine lõpetada. Teisi soove ei näe, seega oleme teise lugemise lõpetanud ja neljanda päevakorrapunkti ammendanud.

Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed!

Komisjon valmistas eelnõu ette teiseks lugemiseks järgmistel istungitel: 22. märtsil, 12. aprillil ja 21. aprillil ning 2. mail käesoleval aastal. Eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamisel tutvustasid õiguskomisjoni 22. märtsil istungil oma ettepanekuid huvirühmad.

näiteks inimelu päästmine, päästetööde teostamine, inimeste otsing ning loodusõnnetuse, tulekahju, avarii või katastroofi ennetamise tagajärgede kõrvaldamine – lisapuhkust ja selle eest makstavat hüvitist. Sama teemat käsitleti ka järgmisel istungil, see tähendab 12. aprillil. Seal jagas meile selgitusi Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna nõunik Marko Põld. Siseministeerium selgitas, miks ta ei toeta seda ettepanekut. Ja selgitus oli, et tegemist on erinevate sihtrühmadega. Vabatahtlikud päästjad

ei osale. Seega eelnõus ette nähtud tasustamata lisapuhkus on ainult abipolitseinikele ette nähtud ja seda erandolukordades, kus ei täideta rutiinseid tööülesandeid.

ROTAL juhtis tähelepanu, et politsei ja piirivalve seadust täiendatakse selliselt, et isiku teenistusse võtmisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid ei avaldata. ROTAL-i hinnangul ei oleks see kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega, kuna määrus sätestab andmesubjekti õiguse tutvuda isikuandmetega.

seda. Eelnõuga kaotatakse politseiametniku koondamisel makstavate hüvitiste erisused.

Siseministeerium ei toetanud esitatud ettepanekut, kuna suuremad koondamishüvitised kaotati kõigile teistele ametnikele ja töötajatele uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega. Eelnõu kohaselt kaotatakse viimased suuremad koondamishüvitised, mis on praegu ette nähtud ainult politseinikele, vanglaametnikele ja kaitseväelastele.

asju] oleks võimalik kokku leppida kollektiivlepingus või muu ameti ja töötajate vahelise kokkuleppega. Siseministeerium ei toetanud esitatud ettepanekut. Selgituseks oli, et politseinike, päästeteenistujate ja vanglaametnike lisapuhkuse regulatsioon kehtib ajast, kui jõustus uus ATS ja kõigis teistes avalikes teenistustes teenistujate lisapuhkuse õigus kadus. Seda lisapuhkust eriteenistujatele on rakendatud juba üheksa aasta vältel. Seda on seni tehtud ametiasutuse juhi kehtestatud korras. Toodi välja ka Häirekeskus, kus ametiühingut ei ole. Nüüd, ROTAL-i ettepanek oli täiendada seaduseelnõu selliselt, et ametniku ebaseadusliku teenistusest vabastamise korral oleks tal õigus nõuda teenistusse ennistamist. Põhjendus oli, et ebaseaduslik teenistusest vabastamine lõpetab ametniku jaoks kogu karjääri. Siseministeerium avaldas arvamust, et sellisel juhul edasine sujuv koostöö võib olla jäädavalt kahjustatud, aga

arutasime seal Riigikogu julgeolekuasutuste erikomisjoni muudatusettepanekut, mida tutvustas erikomisjoni esimees Jürgen Ligi, ja ka Anti Poolametsa muudatusettepanekuid.

See tähendab seda, et pärast muudatust saavad ametis olevad peadirektori asetäitjad jätkata teenistuses vähemalt viie aasta jooksul. Ja peadirektori asetäitja ametikoha tähtajaliseks muutmisega ei seata piirangut teenistustähtaja korduvusele. See tähendab, et peadirektori asetäitja võib jätkata ka pärast viieaastase teenistustähtaja saabumist, kui ta osutub ametikohale valituks.

veelgi piiravam. Tema tegi ettepaneku, et Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja ja Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

Selle sisu on selline, et muudatustest tulenevalt hüvitab edaspidi vabatahtliku merepäästja transpordi-, side-, koolitus- ning muud kulud Vabariigi Valitsuse asemel Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Muudatuse eesmärk on luua samad vabatahtlike kulude hüvitamise põhimõtted kui Päästeameti kaasatud vabatahtlike päästjate puhul, kelle kulude hüvitamise korra on kehtestanud Päästeameti peadirektor.

ametikohale viieks aastaks Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulates ära ka Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Ta leiab ka seda, et mitte ainult üksnes asetäitjad, vaid ka peadirektorid peaksid saama olla ametis ainult ühe ainult ühe valimisperioodi. Viies muudatusettepanek.

Muudatusettepanekuga piiratakse andmesubjekti õigust tutvuda eriteenistusi reguleerivates seadustes taustakontrolli käigus kogutud isikuandmetega, seda tulenevalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud eesmärkidest.

avastamise ja menetlemise või karistuse täideviimise ning andmesubjekti kaitse või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse eesmärgil. Need muudatused tehakse eri seadustes taustakontrolli puudutavates sätetes läbivalt: see tähendab siis politsei ja piirivalve seaduses, abipolitseiniku seaduses, päästeseaduses ja päästeteenistuse seaduses. seaduses. Üks oluline element on see, et erinevates valdkondades teostatavate taustakontrollide eesmärgid on selgitada välja isiku vastavus ameti- või töökohale kehtestatud nõuetele ning hinnata isiku sobivust. Samuti võidakse isiku usaldusväärsust kontrollida muudel eesmärkidel. Näiteks vanglas julgeoleku tagamiseks on oluline tagada, et vanglas teenust osutavad isikud ei oleks kuritegeliku taustaga ning sobiks vanglas teenuse osutamiseks. Võib-olla on vaja üle korrata, et seega võib seadusega luua aluse taustakontrolli käigus saadud andmete väljastamisest keeldumiseks nii riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks kui ka näiteks inimese enda kaitseks või ka muudel isikuandmete kaitse üldmääruses nimetatud eesmärkidel. Ja see muudatusettepanek, nagu öeldud sai, seondub ROTAL-i ja Politseiteenistujate Ametiühingu tõstatatud teemaga.

Ja oma muudatust selgitab ta järgnevalt. Kõrgemate riigiametnike rotatsioon võimaldab ametkonnal paremini muudatusi juhtida ning olla kaasaegne organisatsioon. Rotatsioon aitab [ära] hoida korruptsiooni. Riigikantselei on rõhutanud, et määratud ajaks ametisse nimetatavate ametnike ringi tuleks laiendada ning lisada loetellu ka tippjuhtidele vahetult alluvate üksuste juhid, kes nimetatakse ametikohale viieaastase teenistustähtajaga. Oluline on see, et nii tippjuhid kui ka nende asetäitjad oleksid nimetatud ametisse tähtajaliselt. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja ja Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja ametikoha täitmiseks peaks konkursi läbi viima juba 2022. aastal. 2027. aastasse valiku lükkamine on põhjendamatu. Kaitseväe juhataja nimetatakse ametisse viieks aastaks ning tema ametiaega saab pikendada kahe aasta võrra. See on siis Anti Poolametsa ettepanek. Õiguskomisjon tegi seitsmenda muudatusettepaneku. Siin on tegelikult lihtsalt üks sõna välja jäetud: tingimused. Eelnõus toodud abipolitseiniku seaduse sõnastuse kohaselt kehtestab kriisirolliga abipolitseiniku erialaõppe nõuded, tingimused ja korra valdkonna eest vastutav minister määrusega. Kuivõrd erialaõppe tingimusi ei ole eraldi vaja kehtestada, jäetakse see õigusselguse huvides volitusnormi sõnastusest välja. Sõna "tingimused" jääb välja.

Selle muudatusettepaneku on esitanud õiguskomisjon. Kui te seda muudatusettepanekute loetelu loete, siis on ka näha, milliste muudatustega arvestati. Kõigi

lugesin, et ROTAL-i ettepanekud valdavalt ei leidnud toetust. Ja minu küsimus on, kui palju see muudab asja paremaks, kui palju need erinevad silotornid – loll sõna!

Tekitatakse riiklikku nomenklatuuri, kes tiirleb ühe koha pealt teise koha peale ja võimalikult kaua on ühe koha peal. Seda põhjendatakse sellega, et inimene on omandanud kogemusi ja neid kogemusi ei saa raisku lasta minna. Las tema töötab järgmised viis aastat veel ja siis, kui ta on järgmised viis aastat ära töötanud, siis töötab elu lõpuni. Soomlastel on ilus väljendhautakivisopimusehk hauasambaleping. Kas teile ei tundu, et see tegelikult kõrvaldab meil sellise ühiskondliku terve konkurentsi ja ka alamatel astmetel töötavate inimeste motivatsiooni pürgida kõrgemate vastutavate kohtade peale? Aitäh, Aitäh, austatud küsija! Te olete ise olnud siseminister, nii et oleks väga oodanud, et juba sel ajal oleks tulnud need muudatused, et asetäitjad ei saa tähtajatult, elu lõpuni töötada. Aga ma olen teiega nõus, et loomulikult me praegu kitsendasime seda võimalust, et need tähtajatud lepingud muutuksid tähtaegseteks. See on igati õigustatud, olen sellega

tavapolitseinikud ja päästjad ja vanglaametnikud ja nii edasi – kui suur see rotatsioon tegelikult praegu nendes silotornides on? Ma saan aru, et tammede allee peabki kaua kasvama, muidu see ei saagi tammede alleeks. Hea Aitäh! Küsimus on väga huvitav, aga ma ei ole siseminister ja ma tõesti ei ole kursis kõigega, mismoodi see rotatsioon seal ministeeriumis toimub, kes vanglaametist läheb ministriks, kes politseinikust läheb läheb politseiametit juhtima ja nii edasi. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Võib-olla teie erakonnakaaslane Mart Helme vastab sellele, tema on selles küsimuses kindlasti hästi pädev. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Esimene muudatusettepanek, esitanud julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Teine muudatusettepanek, Anti Poolamets, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kolmas muudatusettepanek, õiguskomisjonilt, arvestatud täielikult. Neljas muudatusettepanek, Anti Poolamets, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata.

Kaheksas muudatusettepanek, õiguskomisjonilt, arvestatud täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 508 teine lugemine lõpetada. Teisi soove ei näe, seega oleme teise lugemise lõpetanud. Liigume edasi meie kuuenda päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu

teeb Riigikogule ettepaneku ratifitseerida Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitlev konventsioon. Selle näol on tegu Euroopa Nõukogu kriminaaltulu konfiskeerimist puudutava konventsiooniga, mis arusaadavalt eeldab väga paljudel juhtudel piiriülest kiiret infovahetust ja ka efektiivset koostööd koos selge tööjaotusega. Konventsiooni artiklid sätestavad rahvusvahelise koostöösüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise ning teiste raskete kuritegude ärahoidmiseks.Tegemist on Euroopa Nõukogu samateemalise ehk kriminaaltulu konfiskeerimist puudutava konventsiooniga. Eesti on juba ratifitseerinud eelmise, 1999. aastal vastu võetud sarnase sisuga konventsiooni. Suur osa praegu ratifitseeritavas konventsioonis olevatest sätetest on identsed sellega, mis olid 1990. aasta konventsioonis

konventsioonis sisalduvad kaks muudatust. Esimene neist on seotud rahapesu andmebüroodega, konventsiooni on lisatud ka rahapesu andmebürood puudutavad sätted. Ja teine on seotud sellega, et konventsiooni lisati terrorismi rahastamise tõkestamist puudutavad sätted. Eesti õigus vastab juba praegu konventsiooni nõuetele. Konventsioonile on allkirja andnud ka Euroopa Liit, kes on sellega seoses vastu võtnud määruseid ja direktiive, et viia oma õigus konventsiooniga

partnerasutustega Euroopas. Konventsioonile tuginemine omakorda võimaldab mõne osalisriigiga koostöös senisest kiiremini ja vahest ka lihtsamini saada informatsiooni, uurimisabi, mis omakorda aitab koostöö tulemuslikkust tõsta.

üldse selle seaduse kohta, aga rahapesu kohta küsin küll. Vaieldamatult tuleb rahapesu vastu võidelda, aga mulle tundub, et

sarnast kriitikat on jõudnud viimasel ajal avalikkusse üsna palju ja igasuguse kriitika puhul tasub kindlasti sellesse ka sisse vaadata. Aitäh! Rene Kokk, palun!

Ja ma arvan, et see iseenesest oli mõistlik otsus. Tõesti, eriti nüüd, kui Rahapesu Andmebüroo tegutseb iseseisva valitsusasutusena.Üldiselt

kui algselt prognoositi. Ma tean, et väga mitme asutuse koostöös on seletuskirja kirjutatud ja seal detaile üle kontrollitud.

ka selle probleemiga natukenegi tegeleb. Paljud väikeettevõtted on ütelnud, et see on muutunud juba ettevõtlust piiravaks ja takistavaks.

Aitäh! No ma olen sunnitud taas ütlema, et see ei seostu selle konventsiooni ratifitseerimisega. Küsija küll ütleb, et mis siis, aga mäletan küll seda, et varasemalt on Riigikogu selles üsna järge pidanud, et päevakorrapunktist väga kaugele ei kaldutaks. Sellegipoolest ütlen, et see kindlasti on küsimus eelkõige ka pangaliidule. Arvan, et ka parlamendifraktsioonidel on kindlasti põhjust sellistel üles kerkivatel teemadel küsimused ära küsida, ja ma usun, et küllap te kasutate seda võimalust. Aitäh!

ma tahan küsida, kui põhjalikult peab nüüd Eesti inimesi, kellel on kogu aeg siin ju pangaarve avatud olnud, kontrollima, et jumala eest rahapesuga ei tegeletaks. Mul on ühes pangas arve, tahtsin teises pangas arvet avada, läks kaks nädalat, sest nad ütlesid, et nad kontrollivad, kas ma tegelen rahapesuga. Leiti, et ei tegele, ja siis anti teada, et võin tulla arvet avama. Milleks sellised tõkked? Tegelikult sa võid ju sealt teisest pangast uurida või mis iganes.

mingisuguseid regulatsioone või reegleid, mida kuidagi kehtestataks. Ma ei taha pankade eest kõneleda, aga nende vastus enamasti on, et nad maandavad

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole ei konventsiooni ega rahapesu kohta. Nüüd saame minna kaasettekande juurde ja selleks kutsun siia rahanduskomisjoni esimehe Andrei Korobeiniku. Palun! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Eelnõu 583 oli rahanduskomisjonis 12. aprillil 2022.

väga pikk ei olnud. Rene Kokk küsis sellesama küsimuse, millest on tingitud nii pikk konventsiooniga liitumise protsess, sai komisjonis sarnase vastuse nagu siin saaliski. Aivar Sõerd uuris, kas konventsiooni ratifitseerimisega kaasnevad täiendavad kulud kulud ministeeriumile või teistele riigiasutustele. Minister vastas, et täiendavaid kulusid ei kaasne.Ja komisjon tegi järgmised konsensuslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda 4. maiks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada,

seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 esimene lugemine. Ettekandja on keskkonnaminister Erki Savisaar. Palun!

Teile on esitatud Keskkonnaministeeriumi algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Kui nüüd lähemalt vaadata neid eesmärke, siis F-gaasid on suure globaalse soojenemise potentsiaaliga kemikaalid. Kõige suurem ja olulisem grupp neist on fluorosüsivesinikud ehk HFC-d, mille põhikasutusala on külmamajanduses. 2018. aastal moodustasid Euroopasse [toimetatud] ebaseaduslikud F-gaasid hinnanguliselt 20% kogu F-gaaside legaalsest turust, kuna nende hind oli kaks või enam korda odavam kui legaalse gaasi hind. Enamik ebaseaduslikest F‑gaasidest turustatakse just ühekordselt täidetavates mahutites, mille importimine Euroopa Liitu on keelatud juba 2007. aastast. Ühekordseid mahuteid ei saa taastäita, aga nendesse jääb alati mingi osa gaasi, mida pole võimalik kätte saada ning mis tõenäoliselt lekib atmosfääri. Selleks, et takistada selliste mahutite müüki Eestis, on plaanis täiendada atmosfääriõhu kaitse seaduse esmajoones ühekordselt täidetavaid F-gaasi mahuteid reguleerivaid sätteid, keelustades nende edasiandmise, vahendamise, omandamise ja valdamise. Eelnõukohase seadusega lisatakse riikliku järelevalve erimeetmena võimalus teha kontrolltehingut. Kontrolltehing annab Keskkonnaametile ja Maksu‑ ja Tolliametile rohkem võimalusi [avastada] ebaseaduslike F-gaasidega seotud rikkumisi ja võidelda

Täiendavad nõuded ja meetmed fluoritud kasvuhoonegaaside järelevalvel aitavad saavutada õiglase turuolukorra ja vähendada ühekordselt kasutatavatest mahutitest pärinevaid lekkeid. Lisaks sellele väheneb tundmatutest ja ohtlikest kemikaalidest tulenev oht inimeste turvalisusele ning keskkonnale. Seega on eelnõu peamine eesmärk vähendada F-gaaside ebaseaduslikku kaubandust ning muuta järelevalve mainitud ainete üle võimalikult tõhusaks. Teine muudatus puudutab karistusmäärasid. Need on eeskätt järelevalve toetamiseks ja peavad olema ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks piisavalt tõhusad ja hoiatavad. Kehtivad trahvimäärad on pärit 2002. aastast, kuid 2015. aasta 1. jaanuarist on karistusseadustiku järgi võimalik väärteo korral juriidilisele isikule maksimaalse rahatrahvina kohaldada 400 000 eurot. Senine 32 000 euro suurune maksimaalne karistus ei ole mõningate rikkumiste korral piisavalt tõhus ega hoia ära olukorda, kus süütegu on end majanduslikult ära tasunud. Viimati muudetud keskkonnavaldkonna eriseadustes on veeseaduses, maapõueseaduses, jäätmeseaduses ja ka pakendiseaduses samuti tõstetud juriidilise isiku maksimaalseid karistusmäärasid 400 000 euroni. Rahatrahvi ülemmäära muutmine annab paindliku võimaluse rakendada sellise suurusega rahatrahvi, mis täidaks oma eesmärgi ehk sunniks täitma seaduse nõudeid. Trahvimäärade tõstmine peaaegu kogu atmosfääriõhu kaitse seaduse raames on tingitud otsestest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest tulenevatest nõuetest, keskkonnale või inimese tervisele ohtliku olukorra põhjustamisest ebaausa konkurentsieelise loomiseks ning [olukordadest], kus süütegu võib end majanduslikult ära tasuda.

Kompleksloa [saanud] käitised on suurema keskkonnamõjuga ja seetõttu peavad need karistusmäärad olema samaväärsed teiste keskkonnavaldkonna õigusaktide karistusmääradega. Lisaks eelnevale on eelnõu eesmärk täpsustada ja korrigeerida välisõhku ja müra käsitlevaid sätteid. Nende muudatustega ei muutu senise regulatsiooni põhimõtted, vaid vastavalt praktikas ilmnenud vajadusele tehakse täpsustusi. Samuti aitab eelnõu kaasa bürokraatia vähendamisele, tühistades nõude püüdeseadme efektiivsuse mõõtmiseks ja asendades selle püüdeseadme töö korrasoleku hindamisega. Aitäh!

Kas siin on mingeid selliseid arutelusid olnud? Aitäh! Ei, sellist arutelu ei ole olnud, sest legaalset F-gaasi võib ju edasi kasutada, lihtsalt tuleks osta seda ametlikult turult, mitte kuskilt hõlma alt, illegaalselt. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Kas sul on käepärast ka näiteks viimase kolme aasta trendid, kuidas nende illegaalsete F-gaaside sissetoomine Eestisse on liikunud? On see tõusvas trendis, on see vähenevas trendis – milline see pilt on?

Ma tahan uskuda, et viimase aja sündmuste valguses see on iseenesest natukene vähenenud, aga kindlad andmed mul puuduvad. Aga kui Riigikogu liikmetel on huvi, saan kindlasti teha väljavõtte teadaolevast. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi polegi. Nüüd saame kaasettekande juurde minna. Palun pulti keskkonnakomisjoni liikme Heiki Kranichi.

Komisjon arutas seda teemat 11. aprillil ja komisjoni arutelust jäi vähemalt minu kõrvu kõige kõvemini kõlama Peeter Peeter Ernitsa küsimus, et kas nende F-gaasidega ei saaks kuidagi nagu kiiremini ühele poole. Sest tegemist on ilmselgelt sünteetiliste ehk inimtekkeliste gaasidega, mida loodus ise ei tooda ja mis kasvuhooneefekti päris kindlasti suurendavad.

On selge, et see ebaseaduslik kaubandus on selle eelnõu kõige olulisem komponent ja just nimelt selle ebaseadusliku kaubanduse piiramine võiks olla meie kõigi südameasi. muu on enam-vähem tehniline. Mida komisjon otsustas? Komisjon otsustas teha ettepaneku võtta

Aitäh! Kuna ma praegu olen siin komisjoni esindajana, siis on mul isikliku arvamuse esitamine mõnevõrra komplitseeritud.

atmosfääriõhu kaitse seaduses on nüüd viited järjekordselt ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele. Ja kui te nüüd hetkeks oma pilgu tõstate ja vaatate minu poole, siis ma näitan teile, siin on olemas Euroopa ...

keskkonnakaitselistel põhjustel võtta liidu kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid. Küsin praegu, tuginedes Euroopa Liidu põhiseadusele: kui palju te rakendasite nimetatud normi selle seaduse väljatöötamisel? Punkt Punkt 1. Keskkonnakomisjon ei ole seda seadust välja töötanud. Punkt 2. Juhul kui keskkonnakomisjon oleks selle seaduse välja töötanud, oleks tõenäoliselt enamus keskkonnakomisjoni liikmetest läinud seda teed, mida meile on hästi palju ette heidetud, et me oleksime olnud paavstlikumad kui paavst ise.

Aitäh! Peeter, sa näed seda minu parandusettepanekutest, mida ma kavatsen selles seaduseelnõus muuta. Ja ma loodan, et sa toetad neid. Kalle Grünthal, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Aitäh, hea Heiki, et sa juhtisid tähelepanu sellele, et ma kasutasin vale sõnastust: seaduse väljatöötamine. Tõesti, seda ei olnud jah. Vabandan oma vale sõnakasutuse pärast. Aga Aga ma tahaksin ikkagi teada seda, et seesama Euroopa põhiseaduse leping, artikkel III-234 punkt 5 sätestab: "Kui

Selle kohta on mul vastata ainult järgmist. Hull aeg nõuab hulle inimesi ja nõuab ka hulle meetmeid. Ja sellele, kes läheb, käsi pikal, kõigepealt küsima mingisugust toetust selle eest, et ta naabrimehe õues situb, tuleb anda vastu pead.

Saame avada läbirääkimised, kui seda soovi on. Seda soovi ei ole. Siis on niimoodi, et juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 568 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 18. mai kell 17.15.Nüüd on tänane päevakord ammendunud ja istung on lõppenud, kuid juhin tähelepanu, et 30 minuti pärast algab siinsamas Riigikogu saalis täiendav istung. Seega, kuulutan välja täiendava istungi täpselt 17.00.